Колеги, моля, заемете местата си, продължаваме. Господин Ципов, процедура. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Процедурата ми е да удължим работата по законодателната част до приключване на точка пета – Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, а

Уважаеми господин Председател, за поредна седмица в петък се опитвате да изядете парламентарния контрол – времето на опозицията, времето, през което времето, през което ние трябва да задаваме въпроси на министрите, които и без това не идват в пленарната зала, и поради тази причина моля за поименна проверка преди гласуването.

Уважаеми колеги, за пореден път опозицията от БСП не иска да се възползва от възможността да упражни правото си на парламентарен контрол. Петък е ден на опозицията и те умишлено саботират работата на Народното събрание. Моля, камерите, покажете…

залата… Госпожо Александрова, покажете се, че господин Проданов иска да Ви види. Такова нахалство – просто не искам да коментирам! Господин Проданов, погледнете за какво става дума и се засрамете! Вижте, че колегите, които са в клинично състояние, участват в заседанието, за да осигурят на Вашата група кворум, за да има парламентарен контрол.

Нямаме кворум, колеги, няма да продължим. Следващото редовно пленарно заседание